на 3 юни 2019 г. Кой ще ни запознае с Доклада за първо четене? Господин Будинов, имате

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! „ДОКЛАД за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, № 902-01-26, внесен от Министерския съвет на 3 юни 2019 г. На редовно заседание на Комисията по културата и медиите, проведено на 13 юни 2019 г., беше разгледан Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, № 902-01-26, внесен от Министерския съвет на 3 юни 2019 г. В заседанието участваха – от Министерството на културата: Амелия Гешева – заместник-министър, и Татяна Цветанова – директор на дирекция „Правнонормативна дейност и обществени поръчки“; от Камарата на архитектите в България: архитект Петкана Бакалова – заместник-председател на Управителния съвет. От името на вносителя Законопроектът беше представен от госпожа Амелия Гешева. Със Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за културното наследство се предлага изпълнението на пет мерки от Приложение № 1 за опростяване и привеждане на услугите за бизнеса в съответствие със Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност към Решение № 704 на Министерския съвет от 5 октомври 2018 г. за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване. Първата мярка се отнася до промени, свързани с издаването на разрешения за извършване на музейна дейност от частни музеи. Регламентират се документите, удостоверяващи наличието на изискванията на Закона за културното наследство и се намалява срокът за издаване на разрешението от министъра на културата за извършване на музейна дейност от частни музеи от три месеца на два месеца. Втората мярка е свързана с изискванията, при които се извършва съгласуването на планове за опазване и управление, устройствени планове и специфичните правила и нормативи към тях, както и заданията за тяхното изготвяне за защитени територии на недвижимото културно наследство. Третата мярка регламентира процедурата на съгласуване на инвестиционни проекти и искания за намеси в защитени територии за опазване на културното наследство. Четвъртата мярка касае разпоредбите по издаването на разрешение за извършване на консервация и реставрация на движими културни ценности национално богатство. Срокът за издаване на разрешението се променя от 14-дневен на 30-дневен, като в този срок е включен и срокът за разглеждане на документите от Специализирания експертен съвет за възпроизвеждане на културни ценности със световно и национално значение и национално богатство в копия или реплики. Изрично са определени необходимите документи за издаване на разрешението и основанията за отказ и за отнемане на издаденото разрешение. Петата мярка предвижда създаване на законова уредба за изискванията за издаване на разрешение за изработка на копие и реплика на културни ценности със световно и национално значение или национално богатство. В становището си Камарата на архитектите в България изразява принципна подкрепа по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за културното наследство и предлага той да бъде допълнен, като се гарантира публичност и прозрачност на мерките за териториално-устройствена защита и инвестиционните инициативи, свързани с недвижимите културни ценности. Устройствените планове за защитени територии за опазване на недвижимото културно наследство със специфични правила и нормативи към тях и плановете за опазване и управление на недвижими културни ценности задължително да се подложат на обществено обсъждане. Собствениците на недвижимите културни ценности да бъдат освободени от местни данъци и такси, ако инвестират ежегодно същите по размер средства за реставрация и ремонтни дейности на съответния обект. становището си Националното сдружение на общините в Република България изразява отношение относно повторението на конкретни текстове от Наредбата за обхвата, структурата, съдържанието и методологията за изработване на плановете за опазване и управление на единичните или груповите недвижими културни ценности в Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за културното наследство. Предлага се да бъде предвидено финансиране от държавния бюджет за възлагане на планове за опазване и управление на археологически резервати. След проведена дискусия и гласуване народните представители от Комисията по културата и медиите с 12 гласа „за“,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

На основание чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание моля в залата да бъде допусната Амелия Гешева – заместник-министър на културата.

Доклад по Законопроекта е постъпил и от Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Заповядайте. Благодаря, господин Председател. Господин Председател, уважаеми колеги! Признавам, че ще ми бъде много трудно след това изразително четене на колегата Будинов, но ще дам всичко от себе си. относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, № 902-01-26, внесен от Министерския съвет На извънредно заседание, проведено на 12 юни 2019 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, № 902-01-26, внесен от Министерския съвет на 3 юни 2019 г. В заседанието на Комисията взеха участие: госпожа Амелия Гешева – заместник-министър на културата, и госпожа Татяна Цветанова – директор на дирекция „Правнонормативна дейност и обществени поръчки“ в Министерството на културата. От името на вносителя Законопроектът бе представен от госпожа Амелия Гешева. С предлаганите промени се изпълняват пет мерки по Приложение № 1 към Решение № 704 на Министерския съвет от 5 октомври 2018 г. за за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване в съответствие със Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност Първата мярка се отнася до издаването на разрешение за извършване на музейна дейност от частни музеи. Предвижда се регламентиране на необходимите документи и изискванията при тяхното попълване, като те ще се проверяват служебно и срокът за издаване на разрешението се намалява от три на два месеца. Втората мярка се отнася до процедурата за съгласуване на плановете за опазване и управление, устройствените планове и специфичните правила и нормативи към тях, както и заданията за тяхното изготвяне за защитени територии на недвижимото културно наследство. Регламентира се съгласуването и отказът за съгласуване въз основа на проверка на съответствието с изискванията на закона и наредбата по чл. 81, ал. 7 и след становище на Специализирания експертен съвет. Третата мярка се отнася до процедурата за съгласуване на инвестиционни проекти и искания за намеси в защитените територии за опазване на културното наследство. Регламентирани са изискванията за съгласуване или отказ за съгласуване въз основа на проверка на съответствието с изискванията на наредбата по чл. 171 от Закона, съгласуван устройствен план и виза за проектиране или схема за поставяне и с режимите за опазване за съответната територия. Четвъртата мярка се отнася до издаването на разрешение за извършване на консервация и реставрация на движими културни ценности национално богатство, като се регламентират необходимите документи за издаване на разрешението и основанията за отказ и за отнемане на издаденото разрешение. Предлага се срокът за издаване на разрешението от 14-дневен да стане 30-дневен, в който срок е включено и разглеждането на документите от Специализирания експертен съвет. Петата мярка се отнася до издаването на разрешение за изработка на копие и реплика на културни ценности със световно и национално значение или национално богатство. Предложението е освен административната процедура по издаването на разрешението да се регламентира и създаването на Специализиран експертен съвет за възпроизвеждане на културните ценности, чиято дейност до момента се основава на наредба. По всяко от горните производства се предвижда, че при установяване на непълноти по документите заявителят се уведомява писмено, като му се предоставя срок 10 работни дни за тяхното отстраняване, след което производството се прекратява. В хода на дискусията народните представители подкрепиха необходимостта от предложените промени в Закона. На конкретни въпроси, зададени от членовете на Комисията, представителите на Министерството на културата направиха разяснения по организацията и прилагането на нововъведенията. В резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 14 гласа „за“, без „против“ и 4 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, № 902-01-26,

подобни предложения и промени са необходими, но според нас те не са прецизирани, а виждаме и много предписания в становищата на Камарата на архитектите в България, на Националното сдружение на общините и, разбира се, между първо и второ четене ще направим своите предложения като парламентарна група, за да може на второ четене всички тук в залата да избистрим, да изчистим текстовете.

че това нещо трябва да се гласува и като видим как ще работи, можем да нанесем корекции. Пак ще повторя, че този закон, както и Законът за академичния състав, са в структурата на най-сложното законодателство и трудно разбираемо от гражданството, но все пак това са световни постижения в законодателството и ние не можем да ги избегнем. Аз призовавам всички да гласуват, включително и групата на БСП – ако гласуват „за“, това не изключва, че те могат да нанасят, да предлагат поправки и прочее, и прочее, и мисля, че там ще стигнем до някакъв консенсус. Въпросът е, че аз моля всички колеги да гласуват тези предложения, за да можем да ги прецизираме за второ четене. Още поправки могат да се направят, могат да се направят поправки и по смисъла на ново законодателство за старите български столици. Тази година, държавната поръчка за проучвания, консервация и реставрация, където правителството отпуска доста пари, също има какво да се направи. Така че, уважаеми колеги, гласувайте гласувайте по съвест, както се казва, тук не можем да правим политика – няма ляво и дясно, няма опозиция – тук имаме рационалитет. Това нещо е много важно за нас, защото, ако един разрушен завод може да се построи отново, един разрушен паметник не може да се построи отново, защото той вече не е паметник. Благодаря Ви за вниманието. (Частични ръкопляскания.)

Госпожо Заместник-министър, искате ли да кажете нещо? Не. Преминаваме към гласуване на Законопроекта. Подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, № 902-01-26, внесен от Министерския съвет

Предложението е прието, а с това на първо разглеждане Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, № 902-01-26. С това законодателната програма за седмицата приключи. (Шум и реплики.) Процедура? Заповядайте, господин Будинов, слушаме Ви за процедура. На основание чл. 83, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, предлагам срокът за писмени предложения за изменение и допълнение на току-що приетия на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство да бъде три седмици. Благодаря Ви. Ще подложа на гласуване предложението на господин Будинов. Има ли други предложения? Няма. Гласуваме предложението

Георги Вергиев; и Николай Цонков. 2. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова ще отговори на шест въпроса от народните представители Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев ще отговори на 10 въпроса от народните представители Георги Михайлов – три въпроса; Валентина Найденова; Красимир Богданов; Кристина Сидорова; Георги Гьоков, Георги Йорданов, Анелия Клисарова и Илиян Тимчев – два въпроса; Цветан Топчиев, Филип Попов и Валентина Найденова; и Стефан Бурджев – два въпроса; и на две питания от народния представител Антон Кутев. 4. Министърът на културата Боил Банов ще отговори на три въпроса от народните представители Стефан Бурджев; Диана Саватева; и Любомир Бонев.

отлагане на отговори със седем дни са поискали: - заместник министър-председателят Томислав Дончев – на едно питане от народния представител Крум Зарков; - министърът на финансите Владислав Горанов – на един въпрос с писмен отговор от народните представители Георги Стоилов и Иван Димов Иванов; министърът на енергетиката Теменужка Петкова – на два въпроса с писмен отговор от народния представител Георги Гьоков; - министърът на образованието и науката Красимир Вълчев – на два въпроса с писмен отговор от народните представители Станислав Станилов; и Анелия Клисарова и Иван Димов Иванов; министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева – на два въпроса с писмен отговор от народния представител Кристина Сидорова; - министърът на вътрешните работи Младен Маринов – на един въпрос от народния представител Антон Кутев; министърът на околната среда и водите Нено Димов – на три въпроса от народните представители Димитър Георгиев; Станислав Владимиров; и Джевдет Чакъров; - министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова – на пет въпроса от народните представители Любомир Бонев;

по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов; - три въпроса от народните представители Николай Иванов и Иван Генов; Николай Иванов; и Джевдет Чакъров към министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова. В заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева поради служебно пътуване в чужбина, предшествано от неотложен ангажимент в страната. Поради ползване на отпуск по болест в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на младежта и спорта Красен Кралев. С това Програмата за работа на парламента за днес приключи. Следващо пленарно заседание – утре, 21 юни, петък, от 9,00 ч. Закривам заседанието.